Моля председателят на Бюджетната комисия, който докладва, да го поканите в залата.

Кой иска процедура? Господин Дончев – заповядайте, за процедура. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Преди повече от час зададох съвсем конкретен и според мен не чак толкова сложен въпрос на финансовия министър.

от народните представители Ваня Добрева и Милко Багдасаров, неподкрепено от комисията. Моля Ви, режим на гласуване.

Благодаря Ви. Прекратете гласуването и посочете резултат. представители: за 14, против 33, въздържали се 97. Предложението не е прието. Има предложение от народните представители Менда Стоянова, Владислав Горанов, Димитър Главчев и Диана Йорданова, неподкрепено от комисията. Моля Ви, режим на гласуване.

Заповядайте, господин Михов. предложението на госпожа Менда Стоянова, Владислав Горанов, Димитър Главчев и Диана Йорданова, неподкрепено от комисията.

Антоний Йорданов, Владимир Митрушев, Десислава Атанасова, Даниела Дариткова-Проданова, Дарин Димитров и Румен Иванов, което също не е подкрепено от комисията. Моля Ви, режим на гласуване.

Благодаря Ви, прекратете гласуването и посочете резултата.

Има спор в ръководството дали господин Михов е направил редакционно предложение.

МИХОВ (ГЕРБ): Господин председател, аз съжалявам, че Вие не бяхте в залата, когато направих своето редакционно предложение – дадох го писмено. Ако дамата до Вас не Ви го е предала,

На сто процента е редакционно и по никакъв смисъл не променя философията на закона, внесен на първо четене. Променят се единствено и само цифри,

Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри! Правя процедура за прегласуване с ясния мотив, че това, което предложих, не беше по никакъв начин нито тип заяждане, нито популистко решение. За тези, които не са били народни представители през последните четири години в Четиридесет и първото Народно събрание, ще обясня отново най-накратко. Всяка година Народното събрание не като, казах и тогава, познавам Вашия манталитет на работа, това го направихте и през 2008 г.,

голяма част от придобивките, които имат народните представители, и тези 10 милиона, които, така или иначе, ще бъдат спестени, да ги дадем на хората. А не да даваме възможност на управляващото мнозинство в последния момент да ги разпределя

Отхвърлено е предложението. Преминаваме към § 1 по предложението на комисията. Режим на гласуване. „Параграф 1 – в предложение на комисията. Той го каза току-що. Вие не слушате!”)

Това, между другото, е типично потвърждение за непрозрачността и начина, по който Вие прокарвате цялата си законодателна политика от първия ден на Народното събрание. Обявихте, че § 1 е приет. Какво гласувахме? Извинявайте, аз не разбрах!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

да преминем по точка 3 и след нейното приемане да преминем отново на точка 2 за окончателното приемане на второ четене на актуализацията на бюджета за 2013 г. Второто ми процедурно предложение е удължаване на работното време на

Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Много внимателно следих какво бе направеното процедурно предложение. Тук, от трибуната, бе заявено, че се иска прекратяване на разискванията по точка 2. Вие, господин Миков, сте длъжен да подложите това предложение на гласуване и Ви моля да спазвате правилника коректно. (Реплики Господин Мерджанов, бихте ли взели отношение за уточнение какво желаете? Аз разбрах, че иска отлагане. Господин председател, права е госпожа Цачева, може би трябва да изясним. Процедурното предложение, което направих, е за прекъсване на дебатите. Второто ми процедурно предложение е да прекратим разискванията до 16,00 ч. в днешния ден. Прекъсване на дебатите по точка 2, преминаване към точка 3 от седмичната програма и удължаване на работното време до 16,00 ч. в днешния ден.

да ни даде основание и затова ще се възползвам от правото си да направя реплика по начина на водене. В този смисъл, господин председател, моля да изискате процедурните предложения да се правят поотделно, да се гласуват поотделно и всичко ще си дойде на място.

Благодаря Ви, уважаеми господин Местан. Това беше едно коректно предложение. Приемам включително забележката и ще моля народните представители да правят по едно процедурно предложение.

Уважаеми дами и господа народни представители, господин председател, господа министри! Пореден ден на потъпкване на парламентарните правила. Само преди няколко дни от тази трибуна бяха поискани шест процедури по начина на водене, включително от заместник председателите на Народното събрание, с едно единствено искане – председателят да си влезе в ролята, да дава думата на народните представители, както е записано в текстовете на правилника. Господин Миков, такова безобразие при воденето на пленарното заседание на Народното събрание никога не е било допускано. Вие не само че неглижирате народните представители

да крещи срещу групата на ГЕРБ, а сега допуснахте господин Цонев да проявява проявява подобно поведение. Моля Ви, влезте си в ролята! Очевадно Ви е изключително трудно. Очевадно не можете да се ориентирате нито в процедурите, нито в спазването на правилника. Но Ви умолявам, ако имате необходимост от почивка, вземете си я и да продължим нормалната работа. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Атанасова, и за съвета за почивката. Имаме да свършим преди това работа. Предлагам, съобразявайки се с процедурата по начина на водене, двете направени предложения от господин Мерджанов да бъдат гласувани поотделно. Първото предложение е за..

да прекратим и отложим разискванията по Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет. ЦВЕТОМИР МИХОВ „Прекратяване” не е предлагано. Имаше прекъсване. И отлагане.

Уважаеми господин Миков, явно Ви е трудно или напрежението Ви е повечко. Вие казахте „прекратяване” и „отлагане”. Кое от двете?

от ГЕРБ.) „Прекратяване и отлагане”. Проверете в стенограмата! Кое гласувахме? Ако е „прекратяване”, прекратихме дебатите, и толкова. Ако е „отлагане”, за кога отлагаме? Има процедури, има правила. За всички стана ясно, че искате прекратяване на дебатите по § 1. Всички хора могат да видят

До 16,00 часа, господин Мерджанов. Моля, режим на гласуване.

режим на гласуване. Гласували 194 народни представители: за 116, против 78, въздържали се няма. Пленарното заседание е удължено до 16,00

Това е много

Това е много

а за мен е недопустимо да прави две такива предложения, гласуваме?! След това предложението на господин Местан, но Вие не сте подложили неговото предложение на гласуване, беше да се удължи дебатът до приемането на точка втора. Господин Мерджанов

Това всъщност са последователни действия в нашето заседание. Вие поискахте прекратяване на дебата по точка първа, по внесения законопроект, сега искате прекратяване на дебата по целия бюджет. Очевидно продължавате да се страхувате от този дебат. Благодаря Ви, уважаеми господин Лазаров. Стенограмата ще премахне всички смущения кой какво е предложил. И господин Местан имаше предложение, но разбрах, че той не желае да го подлагам на гласуване.

Член 65, ал. 1, т. 2 – „предложение за отлагане на следващо заседание”. Няма парламентарна практика да се прекъсва една точка, след което да си гласуваме нещо друго, в случая – ваканцията, и да се връщаме към

и за преминаване към следващата точка от дневния ред. Господин Казак, заповядайте. ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря. Уважаеми господин председател, по начина на водене. Уважаеми господин председател, явно става за всички в тази зала,

сега, вместо да участват конструктивно в продължението на дебата и приключването на тези две точки, непрекъснато задават въпроси, кой – разбрал, кой какво не разбрал, какво предложение било направено, какво предложение не било направено. Уважаеми колеги, ако имате проблем с концентрацията си, за съсредоточаването си върху темата на дебата, починете си още малко, върнете се отпочинали и тогава ще продължим. Благодаря Ви.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Внасяме Проект за решение във връзка с лятната ваканция на Народното събрание за 2013 г.:

Имате думата за разисквания. Има ли желаещи да коментират Проекта за решение във връзка с лятната ваканция на Народното събрание? Господин Михов, заповядайте за изказване. Господин председател, уважаеми колеги, осъзнавам, че рискувам после да вляза в процедура на лични обяснения, но съвсем кратко за всички Вас и за всички зрители и слушатели бих желал да обясня на какво станахме свидетели днес. Когато имаше дебат върху най-важния закон в държавата, а именно бюджета, господин Мерджанов стана и направи предложение за прекратяване, отлагане и така нататък на дебатите веднъж на § 1, втори път на точката. И чудейки се защо е всичко това и такова бързане, а то какво било? – Да бъде гласувана ваканцията. Ако толкова много Ви се почива и толкова много сте се изморили или не чувате какво казват хората

не всичко друго, поне не е честно и морално спрямо хората, които са отвън. Излезте тук и кажете: Ние го правим за това, затова и затова, защото ни е наложено и защото ни е казано. Аз се радвам, че господин министърът на финансите е тук. Ако той има малко чест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

Позволете ми да споделя личните си мотиви, поради които ще гласувам „за” лятна ваканция, както Вие я наричате. Преди всичко бих искал да Ви кажа, че никога през живота си не съм ваканцувал, никога не съм бил някъде на почивка било то на море, било то на плаж, било то на планина. Никога! Не смятам да го сторя и сега.

Не отричам обаче правото на всички колеги да почиват. Това също искам да го подчертая. Искам да споделя какво ще правя аз, за да ме чуят моите избиратели. в ГЕРБ.) И то е: ще работя, през тази ваканция ще работя и ще продължавам да посещавам населените места, където хората са ми гласували доверие, за да чуя техния глас, защото медиите не отразяват тяхното мнение. Това съм го правил още от третия ден, когато бях избран за народен представител. Още от третия ден! Няма една събота, неделя или понеделник, когато не съм посетил някое от населените места съответно в страната или в чужбина, където хората са гласували за мен. Ще продължавам да го правя, без обаче да отричам правото на всеки да оползотвори времето както намери за добре. Позволете ми все пак Позволете ми все пак да имам възможност през цялата ваканция да разговарям с хората, да продължават да ме подкрепят, така както са го правили досега и да ме призовават да не подавам оставка, да продължавам да работя. Имам нужда от това да чуя и техния глас, а не само Вашия призив за оставка. Уважаеми колеги, много често по време на предизборната кампания се налагаше да цитирам една мъдра мисъл, която гласи, че тайната на щастието е в свободата, а тайната на свободата е в смелостта. В момента моите избиратели ми припомнят тази сентенция и ми казват: „Не подавай оставка, идвай тук, за да продължаваме да те подкрепяме.” Аз имам нужда да чуя техния глас. Продължавам да го правя през тази ваканция без значение дали Вие, или който и да е било друг ще го прави по същия начин или ще отиде на море.

Нещо повече, лятната ваканция е много добра възможност наистина да посетим най-вече планинските места, защото през зимата ще ни бъде по-трудно. (Смях в ГЕРБ.) Така че работете, имате възможност, аз Ви давам пример със себе си.

няма да ходим на море, продължаваме да работим. Аз и Вие продължаваме да работим, само че в избирателните си райони.

Има изключително нелицеприятни и неприятни гледки на море. Нито аз, нито моето семейство, нито моята дъщеря някога са ходили съответно да се печат на море. Ще продължаваме да работим. събота, неделя, понеделник досега, а сега цял месец до края на ваканция ще бъда в Бургаския избирателен район, ще разговарям с хората. Призовавам Ви да го сторим заедно. Благодаря Ви,

че Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание никъде не използва понятието „лятна ваканция”, Ваш заместник-председател – господин Камен Костадинов, така е предложил редакцията на проекта за решение. Проектът за решение, ще го повторя, въпреки че Вие добре сте го чули и аз съм съгласна с Вас: „Лятната ваканция на Народното събрание за 2013 г. ще бъде от – до”. В този смисъл Ви моля да направите редакционна поправка, предложение в смисъла, в който Вие се изказахте. И след като от събота, в неделя, понеделник, а сега вече и в сряда, четвъртък и петък сте в избирателния си район, кога ще „ваканцувате”?

и в третата, и в четвъртата алинея се говори за „ваканция”, за „ваканциите” и за „парламентарните ваканции”.

Заповядайте, уважаеми господин

но не за това Ви направих реплика. Исках да Ви кажа, че по принцип в самия правилник право на народния представител е да разпределя своето време. И по правилник заседанията

Благодаря Ви, господин Ненков. Господин Радев, понеже сте трима от Вашата група и господин Местан поиска думата, на него я давам за реплика. Заповядайте, господин Местан. госпожо Цачева, председателят трябва да балансира между парламентарните групи. (Реплики от ГЕРБ.) Да, да, към Вас се обръщам – с оглед на Вашия опит, за да успокоите колегите. Моята реплика е обаче към господин Хафъзов. Уважаеми господин Хафъзов, Вие сте теолог, със склонност към езотериката и имам един много колегиален съвет към Вас. Дори когато си служите със скритите внушения и прибягвате до средствата на иронията, препоръката ми към Вас е да съобразите това ниво на комуникация с нивото на реципиента. Бедни ми приятелю, не бяхте разбран днес и причината не е във Вас! Ние станахме свидетели на кризата на рецепцията, която се прояви като профанизирано отношение към толкова стойностното Ви изказване. (Весело Занапред ще Ви моля, още докато правите изказванията, да обяснявате, че „ваканция” е понятието, а „лятна” е определението към него. Правилникът борави с категорията, с понятието „ваканция”. И когато тази ваканция се случва през лятото, става „лятна ваканция”; когато е през зимата, става „зимна ваканция”. Факт е, че в правилника има понятие „ваканция”. Тези неща е добре да обяснявате по-подробно. В противен случай и занапред ще бъдете обект на профанирана рецепция.

да използва лятната ваканция, времето, което ще гласуваме като някакъв интервал без работа, както искате – така. Без да правим словесни еквилибристики, така или иначе можете да използвате това време кой както реши. Аз съм сигурен, че ще има и такива, които ще искат да продължават да се виждат със своите избиратели. Отново казвам, в моята практика на народен представител от няколко месеца не е имало нито един ден, без да съм провел срещи, и то не канейки, а посещавайки! И искам да продължавам да го правя! Разбира се, че понеделник, събота, неделя – тези дни са достатъчни, но желанието ми да продължа да работя през този месец е огромно! Не ме ограничавайте. Това беше моят призив. Не мога обаче да си позволя дуплика към председателя на нашата партия не от страхопочитание, а защото съм решил за себе си, че никога не мога да споря с трима човека в тази държава – господин Лютви Местан,

да изясним работата. Или правите процедура по начина на водене и се обръщате към мен, или се обръщате към господин Местан и Ви отнемам думата. Господин председател, по какъв начин избирате от коя парламентарна група и кой точно да отправи реплика, когато има заявени повече от три? Тъй като бе изказано мнение, че трябвало да има баланс, аз бих попитал Вашия заместник: какъв бе балансът, когато бе предпочетен господин Мерджанов за процедура за отлагане на дебатите? Тогава този баланс не го видяхме, а сега го виждаме. Моля Ви, не мерете с двоен аршин. Благодаря Ви, уважаеми господин Михов. Това беше процедура по начина на водене. Други желаещи за изказвания по проекта за решение – за скъсяване? Заповядайте, уважаеми Заповядайте, уважаеми господин Червеняков. МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател. Колеги, аз предлагам малко да свалим напрежението и да гледаме текстовете от нашия правилник.

Всичко останало, което се представя като процедура е извън приетия от нас правилник. Искам да Ви кажа, че беше направен един опит за грубо внушаване, че сме нарушили правилника с предложението, което беше направено от господин Мерджанов. Именно като процедурно предложение то беше направено по т. 4 на чл. 51, ал. 2 – отлагане на разискванията. Това, което беше представено на Вашето заседание по чл. 65, ал. 1, т. 2 – предложение за отлагане на следващо заседание, се касае за случаите, в които се гласуват предложенията по даден законопроект. Очевидно е, че преди да се правят каквито и да било изказвания, не е лошо да си правим справка и с правилника, който сме приели. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря. Приемам го по начина на водене, че не съм възразил

се препоръчва да четем правилника на Народното събрание, коректно е този, който прави предложението, също да е прочел правилника. Искам да припомня, че в момента обсъждаме конкретна точка с конкретен проект за решение. И всички, които взимат думата и застават на това място, за да правят изказване, трябва да го правят по предложения проект за решение. Това, което ни предложи преждеговорившият, действително може да се квалифицира по начина на водене и то не обаче по тази точка в този режим, в който сме, а по едни процедури, които... преминаха и след малко ще се върнем обратно на тях след гласуването на тази точка. Нека да бъдем наистина по-сериозни и когато правим предложения да се чете правилника, първо ние да сме го прочели! Извинявайте, понеже отправихте този призив – има ли право сега господин Червеняков на дуплика? Добре, защото вече съвсем... (Оживление.) Господин Червеняков, желаете ли дуплика? Да или не? Не! Други желаещи за изказвания? Заповядайте, господин Радев.

разбрах, че преждеговорившият колега е от Бургаски избирателен район. Дано не греша. Аз съм от Варненски избирателен район. Благодаря все пак, че ни пращате на работа по избирателните райони.

Това показва и зоната за сигурност около Народното събрание и бързината – в 4,00 ч. явно тръгва белия автобус от Парламента (оживление), така че нека все пак се отнесем сериозно. Август месец, както и друг път, можеше да бъде един работен месец – месец, през който, както твърдите, че спешно трябва да се приемат доста нормативни актове, нека те да се приемат, защото същинската работа на този Парламент е тук, в тази пленарна зала. Тук се приемат законите. По избирателните си райони чуваме мнението на нашите избиратели, но това, което правим, го правим тук. На практика се финализират нормативните актове точно в тази зала. (Шум и реплики.) Аз разбирам, че в нашите избирателни райони, във фейсбук тече доста информация и отляво, и от средата, че господин Орешарски ще бъде на Евксиноград, което е в моя избирателен район! Все пак Ви призовавам да бъдем конструктивни и все пак да оправдаем доверието на всички онези хора, които искат нужните промени и нужните нормативни актове да се приемат сега и веднага

Реплики? Заповядайте. Заповядайте, уважаема госпожо Цачева. Със сигурност тук има много юристи, много специалисти, особено в дясната част на залата, които не бива да четат само правилника на Народното събрание, а трябва да четат и Кодекса на труда.

и имам нужда от почивка. Това може да не се хареса на много хора или

Ние имаме нужда да се възстановим от тежката работа, защото освен че съм работил в общината, аз съм работил и в селското стопанство едновременно, за да може моето семейство да изкарва прехраната си.

Уважаеми господин Башев, отскоро сте тук. Само да Ви кажа, че ние не се водим по Кодекса на труда, нашите правоотношения с държавата не се уреждат от Кодекса на труда. Имаме правилник – изричен нормативен акт със силата на закон, затова и нямаме нормирано работно време, затова и ползваме дадени екстри, така че като говорим, да не се сравняваме все пак с миньорите и със земеделските производители. Правили сме го и друг път, когато в 2009 г. ГЕРБ получи правото да стъпи в този Парламент и да направи мнозинство, август месец беше един работен месец, така че това не е прецедент за Българския парламент. Когато има добро желание – това става. Благодаря Ви.

виждаме, че колегите от управляващото мнозинство наистина много се вълнуват от това дали ще имат лятна ваканция. споделиха с нас къде ще я прекарат. Предполагам, че българските граждани също се интересуват от това кой от народните представители се е уморил, кой желае да се среща с тях, кой желае да работи, кой желае да

За да може цялото общество да види колегите от предимно Парламентарната група на Движението за права и свободи

и на емоцията. Не знам защо си мислите, че някой иска да види това. Още по-малко пък мога да си представя защо си мислите, че това ще Ви помогне. Това, което правим в момента в тази зала е абсолютно срутване, окончателно унищожаване на малкото останал рейтинг на Народното събрание. Идиотските подвиквания, които чувам постоянно, не много интелигентните усмивки, слабите подхвърляния, да не говорим за подбора на говорители, който, извинете ме, колеги, бихте могли да направите по-добър – всичкото това не помага на нас, разбира се. А на Вас, ей Богу, никак! Недейте да сривате последните остатъци от някакво достойнство. Всеки един от нас, мен ме е срам от това, което се случва тук и затова, ако искате го предавайте по която искате телевизия, но това не Ви помага. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Те не искат, залата иска. Какво Ви е предложението? Да не се предава ли? Щом е обратно – добре. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за пряко излъчване на заседанието.

Има думата за изказване народният представител Цецка Цачева. Заповядайте, уважаема госпожо Цачева. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! На нашето внимание е представен проект за решение, с който се предлага предвидената по правилника на Народното събрание ваканция за месец август да бъде съкратена и да бъде реализирана във времето от 5 до 31 август 2013 г. Посочени са и съответни основания от Конституцията и текстове на нашия правилник. Самото наличие на този проект за решение доказва, че има нещо необичайно в начина, по който работи Народното събрание. Аз очаквах от вносителите да изложат някакъв мотив, освен да ни прочетат проекта, който е раздаден на всички народни представители, защо се налага това предлагано от тях съкращение и защо само в този срок. Мисля, че за всички нас е ясно, че след като Парламентът работи под обсада, след като не малка част от българските граждани са по площадите и по улиците на големите градове в страната...

че предложен в този вид, проектът за решение не може да бъде подкрепен и се обръщам към групите, чиито представители са направили предложението му. Причините са няколко. Първо, ще се спра на чисто формалните юридически причини защо не бива ние като законодателна институция да подлагаме на гласуване проект за решение, представен ни в този вид, след което ще развия съображения по същество и ще направя конкретни редакционни предложения. Защо не може да бъде подкрепено решението в този му вид? Защото когато казваме, че ваканцията ще бъде от 5 август, и когато имаме текст в правилника, че редовните пленарни заседания са до 1 август, трябва в същия този проект за решение да бъде визирано и какво ще правим

извънредни заседания. Няма и такъв проект, внесен с това решение. Освен това, когато се предвиждат извънредни заседания, защото явно, че това е имало предвид ръководството, когато ни предлага дневния ред, гласуван тази сутрин, трябва да има и конкретно посочен дневен ред за всяко едно такова заседание. Няма такъв дневен ред. Припомням Ви, че тази сутрин ние гласувахме Проект на седмична програма за пленарно заседание на 31 юли 2013 г. Питам Ви, колеги, тъй като Вие явно ще подкрепите, имате мнозинство, решението в този вид и ако аз не бях добронамерена към Вас, щях да оставя да го гласувате по този начин и да Ви питам какво правим в утрешния ден, след като нямаше да имате решение за извънредно пленарно заседание? Какво щяхте да направите тогава? (Шум и реплики от КБ.) Хубаво е да подвиквате от място, но си отворете правилника и четете.

може да има извънредно пленарно заседание. Но трябва да признаем публично и на глас пред всички граждани, които ни гледат, кога това може да се случи.

Тъй като обясних защо в този му вид проектът за решение не може да бъде подкрепен, правя конкретни предложения със съответната им обосновка. На всички е известно, че на 28 юни 2013 г. с № 354-01-34 в Народното събрание е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Съгласно нашия правилник комисиите, на които председателят е разпределил този законопроект, бяха длъжни в триседмичен срок да го включат в дневния си ред и да го обсъдят. Този срок за всички е ясно – 28 юни, повтарям, е изтекъл. Това, заради което ние в момента сме в извънредна ситуация, са исканията на хората за оставка и за промени в изборното законодателство. Затова предлагам така записаното като проект за решение да стане т. 1, да да се махне определението „лятна” и да звучи: „1. Ваканцията на Народното събрание за 2013 г. е от деня на гласуване на ЗИД на Изборен кодекс с № 354-01-34 до 31 август. Второ, тъй като тук имаше подвиквания и опониране, че не сме в извънредна ситуация, то щом не сме в извънредна ситуация, извънредни пленарни заседания ще провеждаме в дните, които по принцип не са приети за пленарни заседания, тоест извън четвъртък и петък. Затова предлагам т. 2: „2. Да се проведе извънредно пленарно заседание на 5 август 2013 г. от 9,00

Тъй като тези мои предложения в т. 1 и 2 са направени на основанията, на които ни се предлага въпросното решение, коректно е да се добави след текста „и чл. 42, ал. ”-

от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Дайте да покажем – така и така сме със своите избиратели най-често, отколкото в тази пленарна зала, да се обединим около думите, които младите колеги толкова откровено споделиха с нас - за необходимостта от срещи с избирателите по време на месец август в Бургаския избирателен район, но нека да направим изключение за този август. Нека да започнем за едно, за две извънредни заседания, да гласуваме тези правила, които очакват от нас хората, след което ще има време за всичко, но не може с това решение. С този Проект за решение нищо не казваме.

Реплика (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Цачева, при цялото ми уважение към Вас мисля, че умишлено се опитвате да манипулирате залата, тълкувайки превратно правилника. Цитирам Ви чл. 42, ал. 2: „Народното събрание е във ваканция от 22 декември до 10 януари, 10 дни по Великденските празници и от 1 до 31 август ежегодно. Алинея 3. По изключение Народното събрание може да реши дните на ваканциите да бъдат променени.” Цитирам чл. 44, ал. 1: „Редовните пленарни заседания на Народното събрание се провеждат сряда, четвъртък и петък от 9,00 до 14,00 ч.” Госпожо Цачева, с целия Ви не малък парламентарен опит, отговорете на въпроса: когато Народното събрание по изключение реши, че ваканцията, която по принцип е от 1 до 31 август, ще бъде от 5 до 31 август, изпълнява ли текста на ал. 3 на чл. 41? Да или не – отговорете ми с дупликата. Аз мисля, че перфектно изпълнява разпоредбата на ал. 3. Народното събрание по изключение решава ваканцията, която по правилник е от 1 до 31 август, сега да бъде от 5 до 31 август. В останалото време Народното събрание не е във ваканция. Нали така? Значи по правилник чл. 44, ал. 1 – сряда, четвъртък и петък, всяка седмица, когато Парламентът не е във ваканция, са пленарни дни. Така че ако решим сега, че ваканцията започва от 5 август, то това означава, че четвъртък и петък са редовни пленарни дни и няма нужда да гласуваме специално решение за извънредни заседания. Ако имате нещо, за да оборите тази теза, излезте и го направете, но моля Ви, нека добросъвестно да тълкуваме и цитираме правилника, а не да се опитваме да манипулираме само и само с едничката цел да се се харесаме на някои други, които не са в тази зала. Благодаря. Благодаря. Аз няма да влизам в спор за разпоредбите на правилника. Уважаема госпожо Цачева, по време на Вашия мандат като председател на Четиридесет и първото Народно събрание, ако не ме лъже паметта, ние имахме решение за промяна на текста, който урежда от кога до кога е ваканцията на Народното събрание. Аз щях да повярвам, че Вие сте не просто искрена в тезата си, а и необорима, ако когато по Ваше предложение сме променили дните за ваканцията, онези извънредни дни, които през онзи месец август на 2009 г. сме работили

по изключение разпоредбата, която урежда ваканцията, за тази година гласи: „Ваканцията е от 5 до 31 август”. Вярно е, че днес приехме – ето, аз ще се съглася с Вас – програма, която визира само днешния ден. Не се притеснявайте. Благодаря Ви за подсказването, и без Вас се бяхме сетили вече, но не можехме да обявим дневен ред от 1 до 3 август включително, защото така бихме влезли в нарушение с правилника. Затова обявихме един достатъчно сериозен дневен ред от над

за промяна ад хок в правилника за 2013 г., в която ваканцията започва от 5-и, тези точки от дневния ред ще се гледат с нарочен акт на Народното събрание, който ще се приеме въз основа на решение за промяна в дните за за ваканцията. Ще се обяви дневен ред за четвъртък и петък като за редовни пленарни дни, след които ще се излезем в парламентарна ваканция. Аз наистина имам молба да не влизаме в излишни спорове. Явно е, че има да се свърши още работа за тези два дни. Ще се въздържа от коментари – дали не ми мирише на това, че „след четири години социален геноцид искаме 150 милиона, когато сме в опозиция”, а ми мирише на „40 дни си почивахме, а сега ще искаме да се работи през месец август”. Предлагам да спестим тези дебати на българските граждани. Благодаря.

че това, което сме гласували като програма за тази седмица, е само за днес, отговаря на въпросите, които ми зададохте Вие. Можеше ли това да бъде избегнато и да не се чудим дали ще са извънредни утрешните заседания или редовни? Можеше! Можеше това да се направи, ако прецизни бяха ръководството и вносителите и се бяха спрели на текстовете от правилника и на парламентарната практика. Прав е господин Местан, когато се връща към лятото на 2009 година, но направете справка с конкретното решение, направете справка с начина, по който тогава е задаван и тогава, когато изчерпахме точките, предварително обявени по дневния ред, с разпореждане е свикано заседанието на Народното събрание. Аз пак твърдя, че без редакционни промени в предложения Проект за решение, ние ще имаме некоректно решение, което Вие ще подкрепите, от което ще възникнат много въпросителни след това. това. Обръщам се, въпреки че Вие сте ми обърнали гръб, господин Местан, съвсем добронамерено и коректно. Аз можех да замълча и може би щях много повече да се харесам на имагинерни личности, които Вие визирате от трибуната, ако бях замълчала и ако в утрешния ден бях направила разсъжденията си. Но в подкрепа на моите убеждения за парламентаризма, че тук дебатът,

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, наистина е обидно за Народното събрание, когато бивш председател на Събранието прави абсолютно произволни тълкувания по парламентарния правилник. Господин Казак беше достатъчно коректен в репликата си, за да Ви обърне внимание на простото, логично тълкуване на текстовете на чл. 42 и чл. 44 от парламентарния правилник, според които времето извън парламентарните ваканции е редовно пленарно време, в което редовните пленарни заседания се провеждат в сряда, четвъртък и петък в определеното от правилника време. Това означава, че след като ваканцията ще започне от 5-и, утре и вдругиден – четвъртък и петък, ще има редовни пленарни заседания.

за следващите два дни да има парламентарна програма и това е, госпожо Цачева, което ще бъде направено отново в рамките на парламентарната процедура. Предлагам Ви да прочетете чл. 49, ал. 3, в която се казва как се прави парламентарната програма. Тоест днес до 18,00 ч. Проектът за парламентарна програма за редовните пленарни дни – четвъртък и петък – утре и вдругиден, ще бъде внесен. Вие също така ще имате възможност, ако имате някакви предложения по седмичната програма, вместо да правите интерпретации от парламентарната трибуна ад хок, да направите това според парламентарния правилник, като ги внесете писмено като народен представител и като парламентарна група според разпоредбите на правилника. За Ваше улеснение, ако нямате търпение да изчакате до 18,00 ч., когато ще бъде внесен Проектът на седмичната програма, ще Ви кажа, че най-вероятно той ще повтори точките в дневния ред, които са включени за днешното пленарно заседание. Направихме го така, за да бъдат ориентирани народните представители, в случай че има промяна в парламентарната парламентарната ваканция, за това какво ще се разглежда утре и вдругиден – абсолютно коректна постъпка от страна на парламентарното ръководство. Разбира се, предвид протакането на дебатите и опитите Ви всячески да губите парламентарно време може би няма да стигне времето за всички включени точки, така че е възможно да бъде направена корекция и в седмичната програма да останат само най-важните точки от дневния ред. Що се касае до идеята Ви да поставите на обсъждане в пленарната зала внесения от Вас Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс, освен чисто формално наличието на парламентарни срокове – кога и как това може да се случи, искам да Ви дам съвет като юрист на друг юрист. Не внасяйте този законопроект! Той е написан толкова нескопосно и толкова непрофесионално, и толкова против всякаква правна логика, че ако не дай Боже бъде приет такъв законопроект, това означава, казвам го най-отговорно от тази парламентарна трибуна, да бъде блокирано провеждането на избори в Този проект е пълен с правни и логически грешки. Няма да ги изреждам, не му е тук времето и мястото. Там се предлага да се гласува и за мажоритарно, и за пропорционално издигнати кандидати. Едните не се броят,

Съветвам Ви, защото съм убедена, че Вие като юрист не можете да напишете такива текстове. Имам огромното подозрение обаче, че нито Вие, нито някой от подписалите се под този проект изобщо ги е чел. Така че прочетете какво сте внесли и ако смятате, че този документ е годен да бъде обсъждан в пленарната зала, само тогава го внасяйте. Иначе, Ви казвам, рискувате да бъде отхвърлен, защото ще застраши изобщо провеждането на избори в България. Писането на норми, особено на норми на Изборния кодекс, е занятие, което изисква наистина професионална компетентност и правни умения на тези, които изготвят текстовете. Не знам кой Ви го е писал, но той е негоден нито за приемане, още по-малко за прилагане. Ако се интересувате от това какво се случва в Изборния кодекс, също така използвам парламентарната трибуна, да Ви уведомя за графика, по който работи Временната парламентарна комисия за изработване на нов Изборен кодекс. Утре, ако искате, може да се включите в последните публични обсъждания на важните теми от кодекса. Месец август парламентарната комисия в състав работни групи ще посвети на писането на всички варианти на Изборния кодекс, така че до края на парламентарната ваканция да сме готови с написаните текстове в техните многообразни варианти. След това, ако искате, през септември можете да се включите в дебатите в Комисията по Изборния кодекс. За да се върнем към темата, Ви повтарям още веднъж: утре и вдругиден има редовни пленарни заседания. Програмата за утре и вдругиден ще бъде внесена според парламентарния правилник – до 18,00 ч. и Вие ще имате възможност да правите допълнителни предложения според парламентарните процедури.

Госпожо Манолова, много се объркахте! Толкова много се объркахте! Днес имаме приета седмична програма. Кого заблуждавате, че след малко, до 18,00 ч. ще правите предложения за четвъртък и петък, като тук сред точките 7, след точка 8 стои болдвано с тъмен шрифт „евентуално точка втора за четвъртък”. Това нещо го направихме сутринта в 9,00 ч., много преди да се постави на разискване Проектът на решение за удължаване на времето. Защо не сте си свършили работата като представляващ ръководството на Народното събрание, госпожо Манолова? Такъв компетентен юрист – само Вие давате оценки на законопроектите – защо не написахте една грамотна програма и едно грамотно решение? (Смях и ръкопляскания как се пишат правни норми и каква високоотговорна дейност е това. Да, но не сте Вие критикът! Не сте Вие последната инстанция, която ще дава оценка на 96 народни представители, зад които стоят повече от 1 милион български граждани, които са направили това предложение. Хайде да видим Вашия проект. Вие знаете много добре колко по-лесно е да се критикува. Така ли е? Много по-лесно е, след като имаш готовия текст, да намериш пробойните и недобрите редакции в него. Ще дойде и Вашето време – тук, на това място, от тази трибуна. Обещавам Ви! Текст по текст, госпожо Манолова, със съответните квалификации, цитирайки Вашите квалификации от стенограмите на Народното събрание. Благодаря Ви, уважаема госпожо Цачева. Други желаещи за реплики към госпожа Манолова? Уважаеми господин Радев, заповядайте.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Манолова, в момента, когато обсъждаме един негоден акт, който сте предложили на Народното събрание за гласуване, моля, знам, че тактиката „най-добрата защита е нападението” е печеливша, но все пак не бъдете Вие критикът какви проекти за нормативни актове се вкарват в Народното събрание. Мястото за решаване дали един нормативен акт е добър или лош, дали става или не става и така нататък е именно с гласуване в тази пленарна зала, единствено и само! И никой от нас няма право да се произнася преди да бъде обсъден един проект, преди да си каже цялото Народно събрание мнението по него, а не да се дават оценки кое става и кое не става. Конституцията дава едно изключение ако се произнесе Конституционният съд, ако е надлежно сезиран. Така или иначе аз също съм любопитен какъв перфектен нормативен акт Вие и Йоло Денев ще ни предложите за гласуване ГЕРБ.) Очаквам с интерес да го видя в тази зала. Моят призив е наистина нека изборното законодателство влезе максимално бързо, за да можем максимално рано да сме подготвени за едни следващи избори, да не го правим както винаги. Вие обичате този стил в 99-ата минута да се приемат такива важни за всички граждани нормативни промени, но все пак моля, отстранете недостатъците по т. 3 от днешния дневен ред и недейте да давате критики на един проект за нормативен акт,

Заповядайте, уважаема госпожо Богданова. в решението, което е предложено, решението, което това управляващо мнозинство ще вземе може би след малко. От миналата седмица единственият мотив да се правят какви ли не промени в дневния ред на Народното събрание, е един-единствен: да излезете в отпуска. Всички български граждани вече го разбраха. Не е коректно когато се предлага един негоден нормативен акт, толкова пламенно да го защитавате. Даже е обидно за Вас като юрист. Така както ръководството на събранието днес показа невъзможност за справяне с реда в пленарната зала, невъзможност, която се показва вече седмици наред, поне защитете достойнството на временната Комисия по изработването на изборните правила. Не коментирате един внесен законопроект, който дори в комисиите не е разглеждан, и то съвсем умишлено, за да не се даде възможност на хората, които вече почти петдесет дни протестират, да Ви изметат от властта. Благодаря. Благодаря Ви. Уважаема госпожо Атанасова, понеже обсъждаме индивидуален акт, всички говорят за нормативни актове, не знам вече… Заповядайте, госпожо Манолова, за дуплика.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! По реда на репликите. Госпожо Цачева, правната грамотност е задължителна не само към авторите на един индивидуален акт, какъвто е седмичната програма и решението за ваканцията на Народното събрание, но има и изисквания за правната грамотност на четящите този акт и на изказващите се по него. Съвсем коректно, както вече обясних, програмата, която приехме тази сутрин, е наименована седмична програма, защото визира само днешното пленарно заседание, защото без произнасяне на Народното събрание за скъсяване на парламентарната ваканция, тази пленарна седмица щеше да бъде само от един ден – от днешния ден. Както сама прочетохте, но изключихте от общия си коментар, за точките, които се отнасят евентуално за четвъртък, е написано „евентуално“. „Евентуално“ означава под условие. Условието е ясно за всеки, който слуша този дебат: ако бъде скъсена парламентарната ваканция и утре и вдруги ден има редовни пленарни заседания, тогава условието ще бъде изпълнено.

парламентарната програма за редовните пленарни заседания в четвъртък и петък. Ще имате възможност да направите свои предложения, ако желаете. Ще пропусна подхвърлянията за работата на временната парламентарна Комисия за изработване на Изборен кодекс, защото продуктът,

Тоест, Вие вече се провалихте и това е доказано, а какво ще направим ние, предстои да видим. Аз не бягам от дебати, ще спорим от парламентарната трибуна. Що се отнася до парламентарната почивка, на Ваше място щях да имам някакъв срам

Тъй като ГЕРБ изместиха дебата върху това дали програмата е седмична или дневна, върху това дали утре заседанието трябва да бъде извънредно или не, искам да се опитам да го върна там, където е и да припомня, че с това проекторешение две парламентарни групи предлагат да се намали ваканцията. Нали

предлага да няма ваканция, внася проект за дневен ред! Демагозите от ГЕРБ, които два месеца ходят по курорти, докато тук ние работим, не внасят предложение за отмяна на ваканцията. Вярно е това, което казах преди няколко дни: Вие искате да имате ваканция, за да не работите и за да получавате заплата. Това искате! Два месеца не работихте и получавахте намалени заплати. Ако искахте да няма ваканция, да бяхте внесли проект за решение. Къде Ви е проектът за решение? Къде Ви е проектът за решение? Къде е Бойко Борисов? Къде е Цветан Цветанов? Всъщност на каква ваканция ще ходи Цветан Цветанов? Той е сигурно с мярка за неотклонение и затова трябва да седи тук, в София, и затова и не може да ходи на ваканция Вие нямате проект за решение за отмяна на ваканцията и затова не говорете несъществени неща. Ние предлагаме ваканцията да бъде съкратена, за да може утре и вдругиден този дневен ред да бъде изпълнен изцяло и България да има коригиран бюджет и всички тези закони, които сме записали тук. Ние ще го направим независимо от това, че Вие два месеца кой знае къде ходите. Никой не Ви знае къде бяхте, сигурно бяхте по Малдивите, по Сейшелите, да си посетите офшорните сметки, там бяхте. Благодаря Ви, уважаеми господин Бисеров. Реплики не виждам. Други желаещи за изказване? Не виждам. Разискванията са приключени. Преминаваме към гласуване на Проекта за решение. Ще го прочета още веднъж с направените редакционни предложения. „РЕШЕНИЕ във връзка с лятната ваканция на Народното събрание за 2013 г. Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 42, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Лятната ваканция на Народното събрание за 2013 г. е от 7 август 2013 г. до 31 август 2013 г., включително.” Има направено предложение от народния представител Атанас Мерджанов при докладването на проекта, при представянето – 7 август да се замени с 5 август, и

предложение за редакционна промяна. думата „лятна” може и да не съществува в редакцията, защото ще ни предстои евентуално и зимна ваканция, както е по коледните дни. И ако използваме редакцията на текста от Правилника,

горе в заглавието ще пише: „Решение във връзка с ваканция на Народното събрание за 2013 г.” По този начин няма да спорим дали е лятна, колко е лятна и въобще цялата тази какафония тука – колко дявола има на върха на иглата, която ГЕРБ вкара в един обикновен дебат, става излишна. Благодаря Ви, господин Бисеров. Тази редакция премахва съмнението дали месец август е летен месец. (Смях.) И можем да преминем към гласуване. Господин Мерджанов, държите ли да подлагам на гласуване и Вашето

първа точка, както съм изчела; втора точка – с допълнение на основанията за решенията, и едва след тези резултати от гласуванията може да пристъпите към окончателно гласуване на проекта от вносителите. Мисля, че поне

от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Ваканцията на Народното събрание за 2013 г. да да е от деня на гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс с № 354-01-34, от 28 юни 2013 г. 2. Да се проведе извънредно пленарно заседание на 5 август 2013 г. от 9,00 часа с дневен ред: Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 354-01-34,

Господин Стоилов, ако имате нещо – от трибуната. Режим на гласуване за Проекта за решение в редакцията предложена от госпожа Цачева. Гласували

(Реплики.) Видяхте ли вече? Господин Мерджанов оттегли своето редакционно предложение и ще Ви запозная с Проекта за решение, според редакцията предложена

и чл. 42, алинея 2 и алинея 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Народното събрание е във ваканция от 5 август 2013 г. до 31 август 2013 г., включително.” Моля Ви, режим на гласуване за тази редакция.

Ето защо правя процедурно предложение отново да се върнем на разискванията по втора точка, а именно – второ четене на Законопроекта за републиканския бюджет. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви. Противно предложение има ли?

Преминаваме отново към разискванията по § 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет. Имате думата, уважаеми господин Цонев. Благодаря Ви, господин председател. Слава Богу, че се връщаме към същинската работа. Преди § 2 обаче има предложение на народните представители Ваня Добрева и Милко Багдасаров относно създаването на § 1а:

131,6” се заменя с „441 631,6” и в колона „субсидии от (вноски за) централния бюджет, числото „814 592,7” се заменя с „823 092,7”.” Комисията не подкрепя предложението. Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев. Има ли желаещи за участие в разискванията? Заповядайте,

буди у мен фактът – защо като че ли удобно и мълчаливо пропуснахте тези текстове? Предложението на колегите е за допълнителни средства, които да бъдат дадени както на Българската академия на науките, така и които да бъдат отпуснати за увеличаване на единните разходни стандарти за дете и ученик. Къде отива, уважаеми колеги отляво, Вашето обещание в предизборната кампания, което аз ще Ви напомня? „Веднага след изборите ще дадем 15 млн. лв. за спасяване на БАН от финансовия геноцид, упражнен от ГЕРБ” – заявиха кандидат-депутатите от трите софийски листи на БСП, свързани професионално с образованието и науката. Това ще бъде целева спасителна субсидия. Защо, уважаеми колеги, Вие не подкрепихте това предложение от народните представители Ваня Добрева и Милко Багдасаров? Защо, след като неколкократно беше заявявано от Вас в предизборната кампания образованието

че ще инжектира финансово училищата, като им даде допълнително между 25 и 30 хил. лв. Къде отиват тези Ваши обещания и не подменяте ли за пореден път вота на Вашите избиратели? (Оживление

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, правя процедура – искам поименна проверка, тъй като смятам, че няма необходимия кворум в момента в залата. Благодаря.

народните представители и които са в залата, ще Ви моля да вдигат ръка и да се обаждат. Адриан Христов

че сме загърбили проблемите на образованието. Напротив, ние ги разглеждаме като много сериозни проблеми. Неслучайно настоящото правителство вече преведе четири милиона на БАН. Неслучайно, когато с потрес разбрах, че Библиотеката на БАН няма как да функционира, веднага съм се разпоредил да намерим и буквално да изтръскаме джобовете, да намерим тези 500 хиляди, които да бъдат използвани, за да може тази Библиотека да функционира. Така че проблемите ще бъдат решавани и те ще бъдат решавани с оптимизация на разходите в движение. Благодаря. Благодаря, господин председател. По § 2 има направени предложения от народните представители Десислава Атанасова и Даниела Дариткова

В § 9, ал. 10 числото „189” се заменя с „217”.” Комисията подкрепя предложението. Предложение на народните представители Лиляна Павлова, Александър Ненков и Любен Татарски:

от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за устройство на територията в размер на 2 млн. лв. 5. За обезпечаване въздаване създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на всички населени места в черноморските общини, да се изработи ортофотоплан в мащаб 1:1000 и едромащабна топографска карта в мащаб 1:5000, както и специализирани карти, включително Охранителните зони „А” и „Б”,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

Тотю Младенов, Гинче Караминова, Ирена Узунова, Антоний Йорданов, Владимир Митрушев, Десислава Атанасова, Даниела Дариткова-Проданова, Дарин Димитров, Румен Иванов:

и Правилника за прилагането му, Закона за семейните помощи за деца и Правилника за прилагането му и Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагането му в размер на 40 млн. лв.” 5. за разширяване обхвата на лицата, получаващи енергийни помощи в размер на 85, 6 млн. лв. 6. за увеличаване на средствата по Националния план за заетост за заетост на безработни млади хора до 29-годишна възраст, на безработни лица с трайни увреждания и лица в предпенсионна възраст в размер на 24,4 млн. лв.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на

може да поема външен държавен дълг, включително чрез емисии на държавни ценни книжа на международните пазари, в размер общо до 1,0 млрд. лв. или тяхната равностойност в друга валута при условия за последваща ратификация.”

суми се отчитат като приход по бюджета на Министерството на финансите за 2013 г.”

Господин председател, господа министри, колеги! С колегата Георги Гьоков тук правим предложение за повишаване размера на месечната добавка за отглеждане на деца с увреждане и тя да стане от 189 на 217 лв. Няма нужда да Ви убеждавам колко е необходимо това увеличение за тези деца и техните семейства. Ще Ви дам само малко аргументи и числа. Ако се приеме, това увеличение ще засегне 22 хиляди деца, ще представлява със 140 лв. повече за месеците от август до декември за тези деца. Общо на бюджета за пет месеца – от август до декември 2013 г. – ще струва около 3 млн. лв. Благодаря на колегите в комисиите и на тези в залата, които биха подкрепили този текст. Радвам се, че комисията подкрепя това предложение и го подлагаме за гласуване тук. Благодаря.

Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, колеги! Както беше казано, в предлаганата ни актуализация от страна на управляващите няма нищо социално освен тези 40 млн. лв., които са предназначени за разходи на вече съществуващи социални помощи и интеграционни добавки. Тези 40 млн. лв. са капка в морето от проблемите, които стоят пред българските граждани и които чакат своето решение – проблемите с безработицата, с доходите, с икономиката. Хората трябва да знаят какво ги очаква в социалната сфера и какво ще получат до края на годината, ще се напълни ли техният джоб или ще отънее още повече. Отговорът е ясен, че те няма да получат нищо в социалната сфера и нищо добро няма да ги очаква до края на година. Затова ние сме направили нашето предложение за един пакет от социални мерки на стойност 150 млн. лв. И за да не отидат тези пари на хаос, и за да не бъдат похарчени за нещо друго, а не за българските граждани, ние сме изписали точно, конкретно за какво да бъдат изразходени тези 150 млн. лв. Но преди да кажа за какво да бъдат изразходени, искам да направя забележка към Комисията по бюджет и финанси, защото предложението, което беше внесено между първо и второ четене от мен и от група народни представители от Парламентарната група на ГЕРБ, не е коректно.

предлагаме да отидат за разширяване обхвата на лицата, получаващи енергийни помощи и за еднократно допълнително плащане към пенсиите на пенсионерите. Това последното за пенсионерите го няма. Аз не се учудвам, че Вие сте скрили това наше предложение за еднократно доплащане към пенсионерите, защото българските пенсионери, които са над два милиона и четиристотин хиляди трябва ясно и категорично да знаят, че няма да получат нищо от Вас, уважаеми дами и господа от Коалиция за България. Вие забравихте българските пенсионери и нищо няма за тях. (Шум и реплики те да получат еднократно плащане към своите пенсии, за да могат да посрещнат предизвикателствата на отоплителния сезон. Защото Вие по този начин, след като не им увеличавате пенсиите и не им давате нищо за енергийни помощи, те няма как да си платят тока, няма как да си платят парното, газта. И това Ваше намаляване на тока се оказа един кьорфишек. Какво ще правят българските пенсионери? Затова проявете разум и приемете нашето предложение, а именно: тези 85,6 млн. лв., които са приход от продажби на квоти за емисия от парникови газове да отидат за еднократно допълнително плащане към пенсиите на пенсионерите. На следващо място, ние предлагаме 24 млн. 400 хил. лв. да отидат към Националния план за действие по заетостта. По този начин с тези средства ще бъдат разкрити работни места за безработни млади хора до 29-годишна възраст, за хора с увреждания в трудоспособна възраст, за хора в предпенсионна възраст. С тези близо 25 млн. лв. до края на годината, уважаеми дами и господа управляващи, Вие ще можете да разкриете 20 хиляди работни места! Ето, по този начин ние Ви помагаме да изпълните Вашите предизборни намерения за разкриване на 250 хиляди работни места, защото вече два месеца не сте разкрили нито едно! Вместо да намалява безработицата през летния сезон, напротив,

Останалите 40 млн. лв. предлагаме да отидат за разходи на Социалното министерство – за интеграционни добавки и за социални помощи. Благодаря.

Аз ще си спестя изказването по тази проблематика, но признавам, че след съвместната ни работа в Четиридесет и първото Народно събрание за мен представлява изключителен интерес възможността да се запозная с доскорошния заместник-председател на Комисията по труда и социалната политика. Защото, ако тази теза, която току-що разви, беше нейна три години и половина, вероятно днес разговорът ни щеше да бъде друг. Уважаеми госпожи и господа вносители на текстове по § 2, Вашата Вашата управленска философия, Вашето отношение към пенсионерите, към социално слабите, към хората с проблеми и с очевидни нужди представлява философията на Бюджет 2012 г.! Каквото сте имали да кажете за решаването на тези проблеми, Вие го казахте в края на 2012 г.! Аз съм от хората, които редовно са правили предложения към четири поредни бюджета и знам, че нито едно мое предложение не беше прието. След като Вашата философия е там, след като Вие не подкрепихте актуализацията на бюджета и счетохте, че от нея няма нужда, аз не разбирам по друг начин, освен като чисто лицемерие, желанието Ви от сърце и много да разпределяте парите тук. Ще си позволя да попитам: ако Вие предлагате с парите при актуализацията да бъдат обезпечени социалните плащания по Закона за интеграция на хората с увреждания и правилника му, Закона за семейни помощи за деца и правилника за прилагането му и Закона за социално подпомагане и правилника му, значи ли, че признавате,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

Предполагам, че господата от ГЕРБ не ни обвиняват нас, че ги има тези безработни в момента. Предполагам, че това е резултат на тяхната политика, а всичките тези раздавания, които се опитват да бъдат направени в последния момент, относно късно събудилото се чувство за социална справедливост, някак си ми идват много – да ги чувам от тях, които говореха за алчните пенсионери, изяли резерва, изяли резерва, за хората, които въобще не знаят какво е това труд, мързеливите, тези, които трябваше да отглеждаме картофи и така нататък.

българска общност да получи намаление на електроенергията. Осемдесет и пет милиона лева са част от онзи компенсаторен механизъм, който позволи който позволи цената на електроенергията да не се вдигне с 40%. И това не е наша оценка, това е оценка на онази председателка на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, която беше определена от Вашето министерство, от Вашия министър!

когато приехме такива разширения на обхвата на енергийните помощи – увеличихме ги със 70 хиляди човека, които ще получават повече енергийни помощи!

в по-големи обеми бяха правени по време на обсъждането на бюджета за 2013 г. Тогава Вашата група всъщност ги отказваше, тогава Вашето мнозинство считаше, че това е бюджетът на Симеон Дянков, който трябва да бъде съхранен. Така че в момента Вие правите същите предложения при актуализацията на бюджета, на Вашия бюджет, защото ние се опитваме да актуализираме бюджета в рамките, в които Симеон Дянков го е правил, тоест актуализираме неща, които Вие сте правили, и излизате с предложения, които тогава Вие не сте приели! Вероятно си мислите, че това е хитър политически ход, с който сега, като опозиция, ще започнете да искате повече от управляващите и, видите ли, ще ги поставите в неудобно положение. Искам да Ви кажа, че това е дълбоко невярно съждение. С подобни безобразни действия Вие изглеждате глупаво. Проблемът обаче е, че аз, намирайки се в тази зала, се чувствам като човек, който се е намесил в ромска свада.

Обръщам се към дамите и господата, които ме репликираха, към дамите и господата от така наречената „социално отговорна партия”, като такава за Вас

Сега се хилите, но тогава други ще се хилят, защото тези протести от политически ще станат социални. И през зимата няма да могат българските граждани, пенсионерите, да си платят и тока, и парното, и газта. Тогава ще видим на кой ще се хилите. Затова проявете повече разум и повече чувствителност и помогне на над 3 милиона български граждани да бъдат спокойни и да повишат качеството си на живот. Иначе ги очаква тотална бедност и мизерия. Благодаря. Има много желаещи за изказвания, но първо ще дам думата на господин Цонев за процедура, след това – на министър Адемов, който също е поискал думата. След това ще са всички останали. председател. Процедурата ми е всъщност извинение от името на комисията и от името на експертния състав на комисията, затова че е пропуснато в края на изречението в предложението на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

Вашето управление ще се запомни с един изключително важен етикет. На този етикет пише: „Отказ от социална политика”. След като през четиригодишния мандат на Вашето управление замразихте всички социални помощи сега в момента да говорите за енергийно подпомагане, да говорите за социално подпомагане, да говорите за подпомагане на майките с деца най-малкото е нескромно от Ваша страна. Ще Ви кажа поред за какво точно иде реч. Уважаеми колеги, по време на Вашето управление, понеже говорим за енергийно подпомагане и сега Вие предлагате сумата от 85 млн. 600 хил. лв., ето аз сега ще Ви кажа какво сте направили Вие в продължение на тези 4 години. През 2008-2009 г. в отоплителния сезон право на отпуснати целеви помощи, право на енергийно подпомагане са имали близо 260 хиляди български граждани и семейства.

тоест благодарение на финансовата подкрепа за хората, които имат нужда от енергийно подпомагане, на така наречените „енергийно бедни” помощта е намаляла за 50 хиляди човека. И сега изведнъж в рамките на актуализацията на бюджета, след като през тези 4 години никога не сте предлагали повече от 70 милиона за енергийно подпомагане, изведнъж се сещате да предложите 85 млн. 600 хил. лв. Вероятно това е опит да флиртувате с тези, които през месец февруари не можеха да си платят сметките и Ви свалиха от власт, само че българският избирател, българският гражданин знае кой, кога, какво е направил и дава своята оценка, когато това е необходимо. Затова, уважаеми колеги, сега да приемем тази сума от 85 млн. 600 хил. няма как да се случи и не защото нямаме желанието да разширим кръга от лицата, които имат право на енергийно подпомагане, а защото само за два месеца от управлението на това правителство и на това мнозинство ние направихме това, което Вие направихте за 4 години, само че с обратен знак. Ние дадохме възможност на 60-70 хиляди да имат достъп до енергийно подпомагане с мерките в краткосрочен план, които взехме, а за 4 години Вие намалихте хората, които имат право на енергийно подпомагане, с 50 хиляди. Това са фактите, които можем да Ви ги предоставим, ако имате такова желание! Още нещо искам да кажа – по отношение на пенсионерите. Уважаеми колеги от ГЕРБ, срамно е да слушам Ваши изказвания на тема „пенсионери”. След като в продължение на 4 години ги обрекохте на глад и мизерия, след като в края на Вашия мандат се сетихте предизборно да увеличите размера на пенсиите единствено в рамките на Вашия 4-годишен мандат, сега да говорите за пенсии, след като все още не е приключила календарната година, Вие много добре знаете, че коледните надбавки и дискусията за тях е винаги в края на годината. Не се притеснявайте, ще намерим финансов ресурс за тях, и затова, бъдете спокойни, тази дискусия все още не е финализирана. Що се отнася до темата „заетост”. Уважаеми колеги,

сте отменяли тези договори, сега да говорите, че сте загрижени на тема „заетост” да предлагате 24 млн. 600 хиляди е изключително непочтено. Затова, уважаеми колеги, когато говорим на тема социална политика е необходимо да направите всичко възможно да говорите по-малко на тази тема или да млъкнете, да за може българският избирател по някакъв начин да Ви прости. Иначе, говорейки на тази тема, създавате асоциацията и усещането, че отново, връщайки се власт, можете да проведете същата политика.

друго обратно, противно предложение? Няма. Всички искат да приключим тази точка от дневния ред. Моля Ви, режим на гласуване.

Благодаря Ви, прекратете гласуването и посочете резултата. Гласували 133 народни представители: за 103, против 26, въздържал се 1. Похвално е това желание да се приключи с изменението и допълнението на бюджета. Госпожо Павлова, заповядайте за изказване.

Както беше коректно докладвано, нашето предложение за допълнение в § 4 на предложения законопроект, не беше подкрепено от комисията, но аз държа да го представя още веднъж на Вашето внимание и да дам своите аргументи по това защо считам, че е редно това предложение да бъде още веднъж разгледано и гласувано и, надявам се, да бъде подкрепено. Това уточнение, което искам да направя, е, че нашите предложения са по отношение на § 4, именно – към предвидените допълнителни средства в резерва в размер на 286 млн. лв., така както те са предвидени в тях да бъде направено едно преразпределение и в рамките на тези средства, а не като увеличение, което като дебат възникна в рамките на обсъжданията на комисията, част от тези средства, а именно 12 милиона да бъдат предвидени за две много важни теми. Едната от темите е кадастърът. Това, което предлагаме, е да се обезпечи възлагането на кадастрални карти в размер на до 10 милиона лева. Защо го предлагаме? Безспорен факт е, че има частични суми в бюджета, ще се разгледа и в бюджетната процедура за 2014 г. необходимостта от възлагане на кадастрални карти, само че само преди няколко седмици това Народно събрание гласува мораториум върху разпореждането с имоти – държавна и общинска собственост, на територията на Българското Черноморие, който мораториум спира разпореждането с имоти. Това е една много притеснителна тема. Вие знаете – бяхме против. Бяхме против, поради един прост факт: този мораториум с разпореждането върху държавни и общински имоти по Българското Черноморие означава, че българските общини, че държавата не може да възлага нито проекти за брегоукрепване, нито за борба с ерозията. Не могат да бъдат правени проекти, свързани с развитие на туристически атракции. Това са все изключително важни теми, които трябва да бъдат бързо разрешени и този мораториум да отпадне. За да може да отпадне мораториумът, едно от основните условия и мотиви за неговото приемане беше наличие на кадастър. Именно затова апелирам още веднъж да се предвидят тези средства в рамките на допълнителния резерв, но не като допълнителни средства, а в рамките на тези допълнителни 286 милиона. Втората точка – имаме вече в § 3 предвиден 1 милион за възлагане на общи устройствени планове, който по предложение тогава от Министерството на регионалното развитие, във времето, в което аз ръководех това министерство, предвидихме за тази изключително важна тема – възлагането на общи устройствени планове, тъй като голяма част от общините нямат такива планове и това довежда до безразборно застрояване и презастрояване на българските градове, на българските курорти. Това, което предлагаме, е сумата от 1 милион да бъде увеличена с още два. Какъв е мотивът в тази посока?

от тях, или поне това е бройката, която имам като информация от колегите от Националното сдружение на общините, не го направиха поради липса на финансов ресурс. Сега тази дейност е възложена на новосформираното Министерство на инвестиционното проектиране. Считам, че ако предоставим по-висок ресурс и министерството го възложи едновременно, включително ще има икономия от мащаба и така ще можем да подкрепим тези над 130 общини да възложат изготвянето на своите общи устройствени планове. Те са много важни и от гледна точка на презастрояването, но и от гледна точка на това да има по-добро планиране за развитието на градовете и регионите. Това ще даде възможност и за по-добро планиране на проектите и инвестициите от европейските фондове, които тези общини ще планират. В заключение към мотивите – защо тези две точки? Защото в презентацията, която министър Чобанов направи – за какво биха се изхарчили тези допълнителни 286 милиона от резерва, аз видях две точки. Едната вече се обсъди днес – това са честотите на Министерството на отбраната, но другата беше за една сериозна сума – ремонт на спортни бази. Едва ли ремонтът на спортни бази е толкова неотложен, или както чух отново аргумент: гасене на пожари. Там едва ли има пожари, там едва ли е толкова наложително. По-добре е да направим кадастъра, да махнем мораториума, да направим общите устройствени планове на общините, а пък спортните бази може би трябва да почакат, или да се търси публично-частно партньорство за тях. Считам, че това е по-разумният разход, около който да се обединим. Въпреки че не получихме подкрепата на Бюджетната комисия, апелирам да гласуваме и да подкрепите това наше предложение. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаема госпожо Павлова. Има ли реплики? Господин Михалевски, заповядайте за реплика. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Павлова! Аз се радвам – ГЕРБ най-после узря, че трябва да се дават пари за кадастър. Четири години бяха необходими да разберем това – че най-после разбирате неговата важност. Само че в момента се изпълняват търговете за специализираните карти за дюните. Тук ще Ви направя една бележка – не е вярно, че мораториумът действа върху общинските земи, действа само върху държавните имоти, терминът „разпореждане” не ограничава българската държава и българските общини да изработват проекти. Ограничава продажбата на тези терени – нещо, което, за съжаление, се случи в края По тази причина по принцип подкрепяме предложението, че трябва да има допълнително финансиране за кадастъра и вече имаме конкретни договорености с министъра на финансите – той е тук, може да го потвърди, че за следващата година ще бъдат сключени допълнителни минимум осем милиона за изработване не само на кадастрални карти по Черноморието, но кадастрални карти в осем софийски района,

че по времето на тройната коалиция бяха инвестирани в такива дейности над 78 млн. лв. за изработване на кадастъра. По времето на ГЕРБ бяха инвестирани нула лева. Тези 78 млн. лв. донесоха 95 млн. лв. приходи в бюджета именно от реализацията на дейностите след изработване на кадастралните карти. Имате нашата подкрепа, но тъй като има и още една техническа подробност, че максимално агенцията и всички геодезисти в България могат да изработят дейности в рамките на една дейности в рамките на една календарна година за не повече от 10 милиона, решението сега няма да бъде състоятелно. А ние ще си решим проблема с дюните до края на тази година, ще свалим мораториума, ще планираме за следващата година осем милиона, така че най-после ще нормализираме дейностите. По отношение на общите устройствени планове само ще Ви кажа – два милиона са крайно недостатъчни.

бяха възложени, разработени и са готови и тяхното приемане вече два месеца не се случва. Тук идва логичният въпрос: защо не работи Министерството на регионалното развитие? Всички знаем защо, много пъти сме го казвали нямаше как да функционира два месеца поради неговото изкуствено разделяне, така че нека да си кажем истината в очите. Да, не сме възлагали кадастър през изминалите четири години. В условията на бюджетни рестрикции нямаше финансов ресурс, с който да направим. Въпреки това успяхме и направихме специализирани карти за цялото Черноморско крайбрежие, за всички плажове на територията на страната, и то за 317 хил. лв., а не както беше поръчката за 25 млн. лв., която така любезно ни бяхте завещали. Благодаря. (Ръкопляскания

Откакто Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ в понеделник, след среща със синдикатите, предложи своя социален пакет, който да се гледа от Народното събрание, от вчера, а и днес слушам, че ГЕРБ няма право да предлага каквото и да било, включително в социалната сфера. Това е много странно разбиране за демокрация.

Кой може да забранява на парламентарна група или на народен представител да прави предложения, включително и в социалната сфера? Второто нещо, на което исках да обърна внимание, е свързано с този социален пакет. Тъй като вече има събрани приходи от продажбата на квоти за емисии на парникови газове в размер на 85,6 млн. лв., едно от предложенията в социалния пакет е: вместо тези пари да отидат във една фалирала система като Националната електрическа компания и да се загубят, и да потънат в една бездънна яма, без да се усети от българското население или от бизнеса, по-добре да бъдат използвани и да бъдат подпомогнати още 250 хиляди домакинства. Или от общо действащите в момента 270 хиляди да станат 520 хиляди домакинства, средно милион и половина български граждани. Какво лошо има в това? Какво лошо има в това тези един милион и половина български граждани, които са затруднени да поемат своите разходи в есенно-зимния период за отопление – било то на дърва, на въглища, на ток, на парно, на газ, да бъдат подпомогнати от българската държава? Не е ли по-рационално тези пари да отидат в хората, отколкото някъде, където няма да има никакъв ефект от това? Ето, това предлагаме ние. Какво популистко има в това, че искаме да помогнем на хората? Защо не сме го направили миналата година? Защото сега е приходът от този тип квоти. Затова го предлагаме сега – да отиде за българските граждани. Защо предлагаме да има повече средства за активните мерки на пазара на труда? Аз пожелавам на министър Адемов да усвоява толкова пари по оперативната програма, колкото усвоявахме ние, защото работеха десетки хиляди хора по различни програми и продължават да работят по тях (реплика

за Националния план по заетостта. И искаме да Ви дадем още пари, за да помогнем на младите хора за стажуване, за чиракуване, на възрастните хора, на които предстоят няколко месеца до пенсиониране и не могат да си намерят работа,

защото в това се включва онова, което направихте – да се увеличат парите за децата първокласници, да се разшири обхватът на хората, които получават енергийни помощи, за приемните родители, които развихме през последните години. Какво лошо има в това? По отношение на пенсионерите. Господин Адемов, искам да Ви кажа следното. Както и да го говорите, от 1 юли 2009 г. правителството на Политическа партия ГЕРБ осигури увеличените пенсии на българските пенсионери. След това направихме пенсионна реформа, за да бъде устойчива тази система, за да могат хората след време да получават по-високи пенсии. И сега, от 1 април, както го направихме – с близо 10%. Само това е пътят. И дано не се случи това, което искате да направите – да спрете пенсионната реформа. Защото в тази демографска криза, повярвайте ми, Вие ще изправите тази система пред фалит и няма да има пари за пенсии на българските пенсионери, на сегашните и на бъдещите. ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЮБЕН ТАТАРСКИ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Отново ще се върна към предложението, което направихме заедно с госпожа Павлова и господин Нанков за промяна в § 2 в Закона за изменение и допълнение, който сега обсъждаме, и се отнася до § 4. Искането, което сме направили с нашето предложение, е за осигуряване на допълнителни средства за устройствено планиране, за общи устройствени планове. Тези, които са били в миналото Народно събрание, знаят, че на този въпрос беше обърнато много сериозно внимание поне на два пъти. Първият път беше, когато гледахме Закона за управление на отпадъците. Спомняте си, че се наложи пълна ревизия на тази част от закона, която изискваше от общините да имат одобрени и влезли в сила общи устройствени планове, за да могат да организират събирането на отпадъците. Наложи се да връщаме този закон няколко пъти, да го променяме, за да стигнем до един никакъв вариант. вариант. Защо казвам никакъв? Не може да има устройствена част от територията без план за това. Общите устройствени планове са задължителни. Сега, когато вече е приета Националната концепция за пространствено развитие, е необходимо и общините да разработят своите общи устройствени планове. Преди малко чухме от госпожа Павлова, че над 130 общини все още не могат и не са пристъпили към тази към тази стъпка, която беше заложена в Закона за устройство на територията. Една година този Закон за устройство на територията го обсъждахме надълго и нашироко, за да стигнем до тези текстове, които

между общините и държавата. Всички разходи, предвидени в закона, който гледаме, се отнасят за държавни институции. За общините отношението е нула. Това, което ние предлагаме, е нищожно.

Те са крайно недостатъчни. Тук и господин Михалевски го каза преди малко. Но трябва да подтикнем общините да свършат това. Без общите устройствени планове не може да има развитие на територията, не може да има изпълнение на регионалните програми, не може да има изпълнение на европейски проекти. Така че нашето желание е макар и с малко, но да подпомогнем общините. Що се отнася до кадастралните планове и карти и специализираните карти на Черноморското крайбрежие – да не се връщаме към дебата, който беше в тази зала при гледането на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие колко тогава Вие настоявахте и казахте, че това е необходимо! Да, тук бих се обърнал към преждеговорившия, не го виждам, че сигурно за половин година не могат да се изконсумират 10 милиона, но 5 милиона могат да се изконсумират...

оставяме на произвола на съдбата във вида, в който е в момента и не ни харесва. Затова ще се обърна към Вас – да подкрепите нашето предложение в тези две точки, а именно в § 4, в ал. 4, т. 3 се променя числото 1 млн. лв. се променя на 3 млн. лв. Съответно се създава нова т. 4, която в нашето предложение е дадена като т. 5 – за обезпечаване създаването на кадастрални карти. В тази зала има доста представители на местната власт. Обръщам се към тях с молба за разбиране и съпричастност към проблемите на общините.

Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Вземам думата, тъй като съм вносител в предложението за увеличаване на средствата по Националния план за заетостта, младежката безработица, хора в предпенсионна възраст, хора с трайни увреждания. Много, наистина много се говори за младежката безработица. Важното е обаче какво правим. Миналата седмица ние приехме мерки, в които работодателите ще бъдат стимулирани през първите шест месеца с 30% от осигурителните вноски, вторите шест месеца – с 50%, от осигурителните вноски. Трябва да Ви кажа, че това е абсолютно недействаща, неработеща популистка мярка. Събрах работодателите в моя регион в почивните дни – нито един от тях няма да кандидатства и не иска да ползва преференциите по тази мярка. Какво правим ние? Хвърляме прах в очите на хората. Аз също гласувах тъй като само едно работно място да бъде разкрито, все пак е доход в едно българско семейство. Към предлаганото увеличение на средствата, стимулиране на работодателите с 40 или 50% от работната заплата, или цялата работна заплата – ще Ви припомня отново началото по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, където работодателите работодателите се стимулираха с цялата работна заплата, и то на осигурителния праг на длъжността, която заемаха – имаше изключително голям интерес. Ако се поеме част от работната заплата, тогава работодателите ще имат интерес, тогава ще се възползват и наистина ще бъдат назначени млади хора. Няма смисъл от механизми, които на практика няма да бъдат действащи. Така че въпросът е не само да говорим за младежка безработица, това, че хората напускат България,

следното: „присъдените по дело, № ICC 17339 GZ/MNM, суми се отчитат като приход по бюджета на Министерството на финансите за 2013 г.” Обяснявам съвсем накратко. Става въпрос за присъдени приходи по клоу-бек делото за БТК, където правителството на ГЕРБ направи изключително много усилия, за да защити държавния интерес.

Аз ще му я дам, ако иска! ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Извинявайте, господин председател. Конкретният въпрос към вносителите е следният: какво налага тези приходи да се отчитат по бюджета на Министерството на финансите, а не към бюджета на ресорното Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, тъй като те са и притежатели на „златната акция”?

По-специално искам да се спра върху общите устройствени планове. Бих повярвал, тъй като и господин Михалевски, който излезе преди малко от залата, говореше, че тези пари са крайно недостатъчни. Да, съгласен съм, че са недостатъчни. Но

възприехме наистина подхода, в който за Бюджет 2013 г. гласувахме един милион допълнителни средства, а именно за изработването на тези общи устройствени планове.

с който наложихте и мораториум върху разпоредителни сделки в моя избирателен район – Студентски. Хубаво, казвате една година от приемането на закона Вие ще свалите мораториума.

заради изкуствената трансформация на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, този един милион, за който говорихме, беше приет, но все още не е отишъл като трансфер към Министерството на инвестиционното проектиране. Така че моля господин министърът на финансите да каже каква е причината.

до 26 май тази година кметовете да внесат в общинските съвети инициативата за започване на процедура за изготвянето на тези устройствени планове,

вкарахме и краен срок, в който тези устройствени планове трябва да бъдат изработени – до 2016 г. Да, сега може би не е на дневен ред и си казваме, че има време дотогава, но за изработването на такъв устройствен план са необходими приблизително три години.

Господин председател, господа министри, колеги! Ще говоря по социалната тема, засегната в § 2 и ще коментирам това, което досега колегите от ГЕРБ предложиха и казаха. Опитах се да го обобщя в две тези. Първата е – от това правителство, от този парламент и от тази актуализация не може да се очаква нищо в социалната сфера. Не е направено нищо в социалната сфера досега и няма да се направи с актуализацията на бюджета. Уважаеми колеги, Вие не бяхте на работа един месец, но очаквах, че поне сте следили какво се върши тук, докато си почивахте. Очевидно не сте го направили, затова ще Ви кажа какво се случи тук докато не бяхте на работа. Увеличи се размерът на обезщетението за отглеждане на дете от една на две години от 240 на 310 лв. От 1 юли 40 хил. деца ще бъдат подпомогнати и това струва на правителството и на държавата 17 млн. лв.; подпомогнати са домакинствата с ученици в първи клас от 150 на 250 лв. – 45 хил. семейства ще го получат – струва на държавата 5 млн. лв. Разшири се системата за енергийно подпомагане – от 210 хил., 270 хил.семейства ще получат енергийни помощи; премахнахме данък „колиба”, от който ще бъдат облекчени 426 хил. семейства. Променихме Закона за гарантираните вземания на работниците, с което помагаме на хората, които не са си получили заплатите, че фирмите им са изпаднали във фалит – ще получат по шест заплати по 1200 лв. всяка от тях; въведохме мерките за подпомагане при намиране на първо работно място на млади хора – 71 хил. млади хора ще могат да се възползват от тази мярка. Не сте прави, че работодателите са против. Колеги, наистина отсъствахте от работа, иначе щяхте да бъдете в комисиите и да видите, че всички работодателски организации и синдикати подкрепиха мерките за младежка заетост рядък случай на пълно единомислие на изпълнителна, законодателна власт, работодатели и синдикати. Четиридесет милиона лева в повече за хората с увреждания и 40 млн. лв. за ваучери. И на това Вие му викате нищо в социалната сфера за месец и половина-два. въпроса за пенсиите: защо, колеги, в момента не дискутираме въпроса за пенсиите? Вие сигурно не знаете, че от един месец има внесен проект за промяна в Кодекса за социално осигуряване. Скъпи пенсионери, не сме Ви забравили! Предложението за възстановяването на действието на швейцарското правило, което колегите от ГЕРБ замразиха, е внесено от един месец, тоест увеличаването на пенсиите всяка година. Предложението за замразяване на стажа и възрастта и за две години предсрочно пенсиониране е внесено, както сме Ви обещали. Не го разглеждаме отново по вина на на опозицията от ГЕРБ, казвам го без реваншизъм. Това е въпрос на Националния съвет за тристранно сътрудничество. А той не се събира по вина на един Закон за имуществото, който беше приет от мнозинството на ГЕРБ и работодателите не искат да обсъждат никакви теми, свързани с пенсионни промени. Ако този закон не съществуваше и НСТС се събираше нормално, днес можехме да говорим и за пенсии. Но не сме се отказали от този въпрос, променяме Закона за имуществото, ще има Национален съвет за тристранно сътрудничество и пенсионерите ще получат това, което заслужават и за труда, и за годините. Втората Ваша теза, колеги, беше: „Нека да се върнем назад във времето и ще видим, че БСП са лицемерни” – цитирам го, защото тази дума е крайна – „едно говорят в опозиция, а друго правят когато управляват.” И така, колеги, понеже четири години работех като опозиция срещу Вас, се научих на едно нещо: на такова празно политическо говорене действа само едно – документът, черно на бяло. Затова извадих 90 страници стенограми от Четиридесет и първия Парламент и ще Ви кажа какво значи лицемерие и непоследователност, след като Вие самите давате това определение. Бюджет 2012 е обсъждат през 2011 г. Коалиция за България предлагаме месечната добавка за деца с увреждане да стане от 189 на 203 лв. Гласуване: 141 141 народни представители – „за” 23, „против” 67, „въздържали се” 51. Можете да се сетите кой тогава е гласувал против това предложение на Коалиция за България. Тоест ние сме последователни, правим го тогава, правим го и сега. Второ, от този бюджет за 2012 г. в наше предложение – мое и на Драгомир Стойнев, при този ръст на безработицата предлагаме увеличение на средствата по Националния план по заетост на 100 млн.

Сега го предлагате енергично, дори агресивно, да не кажа от време навреме гузно. Но очевидно нямам време, затова се обръщам към министъра на финансите. Моля за извинение, колеги, господин председател, дайте ми половин минута, защото мисля да кажа нещо важно. Господин министър, от името на Коалиция за България представям позиция, която не сме променили. Моля да намерите начин за увеличение на минималната работна заплата от 1 октомври тази година. Това фигурира като ангажимент и във Вашата програма на правителството, която обсъждахме тук, в този Парламент и в тази зала. Моля да се намери възможност да се увеличи минималната работна заплата. Тя не е предмет на Закона за бюджета, но Министерският съвет може да го направи. И второ,...

Благодаря, господин председател. Госпожо Нинова, приемете го като жест на добронамереност към Вас, за да имате възможност да изкажете цялата си теза и призива към министъра на финансите, но и като стил на коректност беше редно да отбележите, че голяма част от всичко споменато като мерки, които това Народно събрание е гласувало през този един месец, се дължи на подкрепата на ГЕРБ. Нека да не забравяме, че именно по предложение на нашата парламентарна група беше предвидено средствата за майчинските да бъдат изплащани от 1 юли, а не от 1 октомври, както бяха предложили колегите от Коалиция за България и ДПС. Нека да не забравяме, че мерките за младежката безработица миналата седмица бяха подкрепени от Парламентарната група на ГЕРБ. Казвам го неслучайно, защото ние заявихме, че ще подкрепяме всичко, което е в полза на хората, така че да имат по-добър стандарт на живот.

Не е необходимо да се молите, необходимо е да го направите Вие – като управляващи и като мандатоносители и правителството най-вече като инициатива и реализация, а именно да спрете източването на България. Не откриваме Америка, държавата се източва, източва се националният капитал, източват се приходите на българите, които изтичат в чужбина. Всичко изтича в чужбина, а Вие се молите да се намери някак си, от ръкавите да се изкарат някакви доходи, някакви средства. Средствата ги имаме, въпросът е, че не се управляват правилно.

По времето на Вашето управление това министерство беше напълно излишно и докара хората дотам, че са в най-отчаяното състояние, в което са били от 23 години насам.

Уважаема колега Атанасова, Вие подкрепихте мярката за увеличаване на обезщетенията за отглеждане на дете, така нареченото майчинство и мерките за младежка безработица. Това е факт. Но тогава моля, разберете се във Вашата група да говорите еднакво. Малко преди Вас беше казано, че не е направено нищо в социалната политика от това правителство и от този Парламент. Една минута по-късно Вие казвате: да, направихте, но заедно с нас. След това друга наша колега казва, че мерките за младежка безработица не давали никакъв ефект, а пък Вие ги хвалите, че заедно сме ги приели и сте ги подкрепили. Значи едно от тези неща е вярно. Цял ден във Вашата група има две различни позиции. По актуализацията на бюджета сте предложили две различни предложения, които се бият помежду си и са абсолютно неприемливи едно спрямо друго. Към колегата, който прикани да не се молим за

Господин председател, дами и господа народни представители, господа министри! Предварително казвам, че няма да се упражнявам по ирония. Мога да го правя, но няма, защото става дума за съдбата на много хора в България, които наистина няма как да си плащат сметките за ток и да си купят дърва и въглища. За съжаление в 21-и век в България страшно много хора зависят от дърва и въглища, а не от някакъв друг енергиен източник. По тази причина веднага казвам, че подкрепям предложението, което дойде, ако не се лъжа, от Светлана Ангелова. И не ме интересува дали то идва от ГЕРБ, дали идва от някоя политическа партия, срещу която мога да кажа страшно много критики. Не ме интересува това, защото предложението, ако се приеме от залата, ще даде някой друг лев на живи хора. За живия човек, който сега слуша, гледа и ни преценява, е важно да получи тези пари на ръка, за да може да си купи въглища. А кой го предлага – дали той има морално право, дали няма морално право, дали флиртува...? Нека да флиртува – защо? – оставете да флиртуват, нека да флиртуват, стига това да носи реална полза за хората. Ще кажа Какво лошо има, ако отсега се определи коледната надбавка за пенсионерите? Господин министърът на финансите е тук и той може веднага да каже, да го даде като уверение. Добре, дори да не може да се запише сега

милиона са парите на партиите, които получават. Ние сега подготвяме поправка в Закона за партиите да няма субсидии – не само за извънпарламентарните, и за парламентарните партии. Четиридесет и седем милиона от държавните субсидии за партиите могат също така

ще се издържат, както и другите медии се издържат. Ето Ви предложение, ето и партиите – мислете върху това, приемете го и забравете кой, как е управлявал, защото нападките помежду Ви по никакъв начин не помагат на най-бедните хора. А в крайна сметка трябва да направим така с това заседание, с това гласуване, накрая хората да разберат, че еди-кой си ще получи някой друг лев – дали ще са 200, или или 250 хиляди домакинства, няма никакво значение. Няколкостотин хиляди българи ще чуят от цялото заседание накрая, че ще получат енергийна помощ или 50 лева коледна надбавка. Ако приключим заседанието с такова решение, аз лично ще бъда много доволен и ще има полза от заседанието на Парламента в България. Благодаря Ви.

явно не сте го разбрали. В т. 5 на моето предложение, където става въпрос за изразходване на тези 85 млн. 400 хил. лв. от продажбата на квоти от парникови газове, аз бях входирала предложение, в което пише: „За разширяване обхвата на лицата, получаващи енергийни помощи и за еднократно допълнително плащане към пенсиите на пенсионерите”. Но от Комисията по бюджет и финанси, съвсем умишлено сигурно, са пропуснали това еднократно плащане към пенсиите на пенсионерите, защото ги е срам, че не те са загрижени за българските пенсионери, а ние от опозицията, се грижим за тях. Благодаря Ви.

и не виждам защо се бърза с прекратяването на пленарното заседание. Мисля, че вече всички от Вас трябва да са спокойни – ще излязат отпуска. Това Ви беше най-сериозната тема през днешния ден. по-сериозна тема за българските граждани е: средствата в актуализирания бюджет в какви пера ще бъдат разпределени. Разбирам, че имате притеснения по отношение на това как ще си тръгнете днес – дали с бял автобус, с розов или с такси, но спокойно, не се пазете от народната любов! Благодаря.

С това днешното заседание приключи – закривам заседанието. Утре в 9,00 ч. по програма, която ще Ви бъде представена при откриване на заседанието.